zastupnici, nastavljamo sjednicu. Na dnevnom redu je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovici plaće u javnim službama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 425 Predlagatelj je Vlada. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, rad i socijalno partnerstvo, financije i državni proračun, Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Miljenko Pavlaković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo saborski zastupnici, pred vama je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o osnovici plaće u javnim službama. Zakon o osnovici plaće u javnim službama u ožujku 2009. godine promijenjen je na način da dotadašnji način određivanja osnovice plaće u javnim službama na način da se ista više ne uređuje kolektivnim ugovorom već da je određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom. Promjena, način, određivanje osnovice bila je nužna kako bi se u razdoblju gospodarske i financijske recesije očuvala radna mjesta i puna zaposlenost u javnim službama u cilju očuvanja socijalne i egzistencijalne sigurnosti iz fiskalne održivosti. Kako se u međuvremenu socijalni partneri odnosno Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih službi postigli 13. svibnja 2009. godine dogovor oko zaključivanja dodatka sporazuma o osnovici plaća u javnim službama koji je 12. lipnja stupio na snagu istim je definirano da će se osnovica za plaće u javnim službama u buduće primarno određivati kolektivnim ugovorom, odnosno sporazumom Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih službi. A ako do tog dogovora putem pregovora ne dođe tada istu određuje Vlada svojom posebnom odlukom. Ovime se zakonom, a na temelju postignutog sporazuma socijalnih partnera uređuje način, određivanje osnovice plaće u javnim službama koje se određuju primarno pregovorima socijalnih partnera. A ukoliko do dogovora se ne postigne do dosadašnje smjernice ekonomske i fiskalne politike Republike Hrvatske za sljedeću godinu osnovicu plaće u javnim službama odredit će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom. Ujedno se zbog važnosti materije financijske mogućnosti države, te očuvanje socijalne i egzistencijalne sigurnosti kako u vrijeme gospodarske i financijske recesije tako i dugoročno predlaže donošenje predloženog zakona po hitnom postupku. Na ovaj zakon smo primili jedan amandman od cijenjenog zastupnika gospodina Kunsta koji je i predsjednik Odbora za rad i socijalno partnerstvo i u ime Vlade prihvaćamo taj amandman. Hvala vam lijepa. Hvala. Odbor za zakonodavstvo, predsjednik odbora gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na 72. sjednici koja je održana 22. rujna 2009. godine raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o osnovici plaća u javnim službama s Konačnim prijedlogom zakona, a koju je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske svojim aktom od 30. srpnja 2009. godine. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. I treće, na tekst konačnog prijedloga odbor nema primjedaba. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za rad i socijalno partnerstvo, predsjednik odbora gospodin Boris Kunst. Izvolite.

zakona o izmjeni Zakona o osnovici plaće u javnim službama s Konačnim prijedlogom zakona. Odbor je navedeni akt raspravio sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je da je cilj ovih izmjena zakona usklađivanje s postignutim sporazumom između socijalnih partnera i Vlade Republike Hrvatske. U raspravi su članovi odbora podržali donošenje ovog zakona budući da će se osnovica plaće određivati primarno pregovorima socijalnih partnera. U raspravi je odbor predložio da bi rok za dogovor između socijalnih partnera trebalo produžiti do donošenja državnog proračuna za narednu godinu, stoga je odbor predložio amandman na članak 2. zakona na način da se socijalnim partnerima omogući pregovaranje do donošenja državnog proračuna za narednu godinu umjesto do donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike čime se produžava rok za postizanje dogovora. S iznijetim prijedlogom amandmana suglasila se predstavnica predlagatelja na sjednici odbora. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama Zakona o osnovici plaće u javnim službama uz sljedeći amandman na članak 3. U izmijenjenom članku riječi: "smjernice ekonomske i fiskalne politike" zamjenjuju se riječima državnog proračuna. Obrazloženje kao što sam rekao predloženim amandmanom produžava se rok u kojem socijalni partneri mogu postići sporazum o osnovici plaće u javnim službama budući da smjernice ekonomske i fiskalne politike, umjesto umjesto da smjernice ekonomske i fiskalne politike prethode donošenju državnog proračuna. Kao što sam rekao, znači ima više vremena za pregovore i dogovore oko osnovice plaće. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za financije i državni proračun, predsjednik odbora gospodin Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, cijenjene kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 40. sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovici plaće u javnim službama s Konačnim prijedlogom zakona i to kao zainteresirano radno tijelo. Odbor za financije i državni proračun nakon rasprave odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama Zakona o osnovici plaće u javnim službama. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o izmjenama Zakona o osnovici plaće u javnim službama. Zakonom o osnovici plaće u javnim službama koji se primjenjuje od 1. travnja ove godine predviđene su izmjene koje se odnose na dotadašnji način određivanja osnovice plaće u javnim službama. Naime, umjesto dotadašnjeg utvrđivanja osnovice kolektivnim ugovorom predloženo je da osnovicu plaće u javnim službama određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom, s time da je važenje predloženog zakona ograničeno na razdoblje od dvije godine od dana njegovog stupanja na snagu. Prioritetni cilj predloženog zakona bio je očuvanje svih radnih mjesta i pune zaposlenosti u javnim službama kao i očuvanje socijalne sigurnosti, te fiskalne održivosti u razdoblju gospodarske i financijske krize. Naime, kolektivnim ugovorom koji je potpisan u boljim gospodarskim uvjetima jamčilo se i povećanje osnovice plaće. Zbog sve veće gospodarske krize koja je zahvatila Hrvatsku Vlada je morala povući određene mjere koje nisu bile popularne, ai kojima je očuvala socijalnu sigurnost i radna mjesta. Upravo zbog tih je razloga Vlada vratila osnovicu plaće u javnim službama na prošlogodišnju razinu, a ostale pogodnosti iz kolektivnog ugovora nastavila je i dalje isplaćivati. 13. svibnja ove godine Vlada i sindikati javnih službi postigli su dogovor oko zaključenja dodatka sporazumu o osnovici plaće u javnim službama kojim se osnovica plaće primarno određuje kolektivnim ugovorom Vlade i sindikata javnih službi, a u slučaju da se dogovor ne postigne putem pregovora, onda osnovicu plaće određuje Vlada posebnom odlukom. Kako bi se područje određivanja osnovice plaća u javnim službama normativno moglo uskladiti sa sporazumnim dogovorom socijalnih partnera, nužno je donošenje Zakona o izmjenama Zakona o osnovici plaće u javnim službama. Ono što je važno naglasiti i što se mijenja jest da će se upravo ovim izmjenama zakona urediti način određivanja osnovice plaće u javnim službama sukladno pregovorima socijalnih partnera, a ukoliko se dogovor ne postigne do donošenja smjernice ekonomske i fiskalne politike, a budući da je amandman Odbora za rad i socijalno partnerstvo prihvaćen, dakle do donošenja državnog proračuna Republike Hrvatske za slijedeću godinu, onda će osnovicu plaće u javnim službama odrediti Vlada posebnom odlukom. Isto tako ukida se i rok važenja Zakona o osnovici plaće koji je bio donesen na razdoblje od dvije godine, jer više nema potrebe da se isti primjenjuje samo u razdoblju od dvije godine. Na temelju svega iznesenoga, ali i zbog razloga što će ovaj zakon zapravo vrlo pozitivno djelovati na unapređenje socijalnog dijaloga, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u potpunosti podržava donošenje Zakona o izmjenama Zakona o osnovici plaće u javnim službama. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Boris Klemenić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Hrvatska je u posljednje vrijeme suočena sa posljedicama gospodarske krize. Jedan dio stručnjaka kaže da se svjetska kriza prelila preko naših granica te tako zahvatila i Hrvatsku. A drugi dio tvrdi, istih tih ekonomskih stručnjaka, da je Hrvatsku zahvatila krizu i bez utjecaja globalne gospodarske krize, budući da za to postoji cijeli niz elemenata. Bez obzira koji je od ta dva stava točan, ostaje činjenica da postoje poteškoće u gospodarstvu i poslovanju koje moramo riješiti, a dok se to ne dogodi suočeni s raznim negativnim trendovima. Podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pokazuju da je krajem kolovoza evidentirano 1% više nezaposlenih osoba nego mjesec dana prije. Na tragu takvih podataka i negativnih trendova koji su se nadvili nad našu zemlju Hrvatski sabor u ožujku ove godine donio je zakon kojim se propisuje da Vlada Republike Hrvatske određuje osnovice plaće za zaposlene u javnim službama. Taj zakon donesen je u sklopu antirecesijskih mjera tijekom 2009. godine s namjerom da se utječe na smanjenje rashoda. Pomno provedenom analizom utvrđeno je da se iste ili slične uštede, ali i s većim učincima na poslovanje mogu postići racionalizacijom nekih drugih izdataka za zaposlene. Stoga je nakon provedenih izračuna i potom postignutih usaglašenih stavova socijalnih partnera zaključeno da je produktivnije prikloniti se modelu koji se osnovica plaće u javnim službama utvrđuje kolektivnim ugovorom zaključenim između Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih službi. Naravno da je primjerena cijena rada polazište koje osigurava zadovoljne zaposlenike u javnim službama, što ipak prethodno utvrđenim odredbom nije bilo postignuto. Stoga je postignut dogovor oko zaključenja dodatka sporazuma o osnovici plaće u javnim službama između socijalnih partnera, a u skladu je sa realnim gospodarskim uvjetima i mogućnostima. Rečenim sporazumom dogovoreno je da će se plaća u javnim službama određivati kolektivnim ugovorom Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih službi. osnovno pitanje koje se uređuje ovim zakonom je način određivanja osnovice plaće u javnim službama koje će se određivati dogovorom socijalnih partnera, a ukoliko se dogovor ne postigne do donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike Republike Hrvatske za slijedeću godinu osnovicu plaće u javnim službama odredit će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom. Sada smo čuli da Vlada i prihvaća ovaj amandman, znači ti to se mijenja do donošenja državnog proračuna. Javne službe važan su element u funkcioniranju svake države, pa tako i naše. Pozornim i promišljenim ulaganjem, kako u izbor kvalitetnih kadrova, tako i u primjerenu cijenu rada zaposlenih u javnim službama i omogućavanjem rješavanja ostalih životno važnih pitanja, država ulaže u svoju bitnu kariku u budućnosti. Unatoč opravdanoj potrebi da svi podjednako participiraju u rješavanju problema, odnosno snose posljedice gospodarske krize, u našim uvjetima gdje plaće javnih i državnih službenika dugogodišnje zaostaju za troškovima života. Potrebno je u okvirima mogućega ispraviti i tu nepravdu. Svjedoci smo da mladi, stručni, obrazovani kadar nakon odrađenih nekoliko godina u javnim i državnim službama odlaze pretežito zbog niskih primanja, sporog napredovanja i nemogućnosti rješavanja stambenih pitanja. Stoga mi u klubu HSS-a smatramo da unatoč smanjenom prilivu sredstava u proračun Republike Hrvatske i zabilježenom gospodarskom padu moramo omogućiti zaposlenicima prihvatljivu plaću. Zbog svih nas prioritet nam mora biti zadovoljstvo i pristojan život zaposlenih što se postiže osiguranjem adekvatne plaće za uloženi rad. Primjerenom plaćom smatra se iznos novca kojim zaposlenik može podmiriti realne troškove života za sebe i članove obitelji. Osiguranjem pristojne plaće među zaposlenicima se stvara pozitivna atmosfera što rezultira njihovom spremnošću da ulože više truda i napora u obavljanju svakodnevnih poslovnih obveza. Motivacija ljudi bitan je faktor u obavljanju poslova a optimalna plaća svakako je jedan od najboljih motiva. Kaže se da je Hrvatska po svojim prirodnim predispozicijama bogata zemlja, na nama svima skupa je da ju organiziramo tako da bude zemlja sretnih i zadovoljnih ljudi. Klub HSS-a podržat će ovaj zakon. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

DA Hrvatska je bogata zemlja i Hrvatska može biti sretna zemlja, ali što je Hrvatska zapravo onda na današnji dan. Broj zaposlenih

računajući lokalnu samoupravu, oko 280 tisuća. Koja je zemlja koja ima najveće poresko opterećenje, najveći broj parafiskalnih nameta od apsurdnih izdvajanja za Gospodarsku komoru, ZAMP itd. Javna poduzeća nam funkcioniraju kao samoposluge, sindikalni pokret je inertan, skupa smo država, ispada da u ovoj zemlji je budala onaj tko radi itd. Naročit problem koji je pred nama kako bi mogli biti sretna zemlja da se nadovežem na kolegu biti će brodogradnja a ja mislim da se može očekivati stečaj za tri velika Hrvatska brodogradilišta. Izvući će se Uljanik, Tvornica specijalnih strojeva Kraljevica, a ovo drugo ni Bog sam ne zna što će se s time dešavati. Na strani 3. ovog Zakonskog prijedlog dana je pod točkom 3. ocjena i izvori potrebnih sredstava za provođenje zakona. Ovdje se kaže da provedba predloženog zakona ne iziskuje osiguranje dodatnih sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske. Znači možemo slobodno zaključiti da plaće svima onima koji rade u državnim službama 2010. biti će zasigurno manje a ne veće. Zašto sam započeo sa Hrvatskom gospodarskom zbiljom, zato jer u članku 2. ovog materijala, doslovce se kaže citiram „Da osnovica plaće u javnim službama se utvrđuje kolektivnim ugovorom zaključenim između Vlade Republike Hrvatske i Sindikata javnih službi, a ako kolektivni ugovor nije potpisan do donošenja smjernica Ekonomske fiskalne politike Republike Hrvatske za narednu godinu osnovicu plaće u javnim službama određuje Vlada Vlada Republike Hrvatske“. Dakle, ovdje se stavlja naglasak na donošenje smjernica ekonomske i fiskalne politike Republike Hrvatske za narednu 2010. godinu. Smjernice, sumnjam, ne znam da li se rade da li se rade što je s njima, a što će tamo stajati u ovom trenutku zapravo nitko od nas ne zna ali znamo da vjerojatno ono što će tamo biti biti neće realizirati bilo da je riječ o brodogradnji, tekstilnoj industriji, drvnoj industriji, trgovini, o velikim lancima itd. Znači svima nama će biti gore, svima u javnoj službi će biti gore i nema šanse da u narednoj 2010. plaće idu gore. Znači plaće u upravi, u zdravstvu, u vojsci, u socijali, u policiji, u prosvjeti zasigurno će 2010. padati. E sada se postavlja pitanje tko nas je u to doveo, neću ovdje politizirati ovdje za govornicom, Vlada, politika, lako ćemo, ali ono sa čime naši zaposlenici u javnim službama neće lako to je sa plaćama koje će zasigurno kroz cijelu 2010. padati a neće rasti. predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub SDP-a i ja osobno podupiremo ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovici plaće u javnim službama ali s jednom napomenom vidimo da je Odbor za rad podnio taj amandman koji prava šteta što se odmah nije našao u prijedlogu zakona kao što je to dogovoreno sa socijalnim partnerima, tj. Sa sindikatom državnih i javnih službi. Naime, o čemu je riječ, dugo vremena se rađao ovaj Prijedlog zakona iako je sporazum sa sindikatima bio postignut to im je bilo obećano. Međutim, tek na njihov pritisak i na njihovo posebno inzistiranje i kada se oko svega toga digla buka i halabuka onda smo dobili prijedlog zakona. Međutim, ponovno ne u onom smislu kakav je bio dogovor. Što to govori? Govori da Vlada u startu ne poštuje sve ono što je dogovorila sa sindikatima, ali jednako tako što to govori da prava za nikoga nisu zagarantirana nego da se za njih valja izboriti i to su ovaj put u ovom smislu sindikati državnih i javnih službenika učinili. Da nisu bili uporni, kada su vidjeli ovakav Prijedlog zakona, odnosno još nacrt koji je nama poslan kao Prijedlog zakona, nešto što je sporno u ovom Prijedlogu zakona a to je odredba članka 2. koja govori da će se osnovica plaće utvrđivati kolektivnim ugovorom ali ako nije potpisan do smjernica da će to onda utvrditi Vlada. Međutim, partnerima je bitno da se ta osnovica uređuje onda kada se priprema proračun to je u 10, 11 mjesecu otprilike svako godine. Jer ukoliko tome nije tako kada bi se one utvrđivale do donošenja smjernica a one su obično u 5., 6. mjesecu onda bi s razlogom ministar financija koji bi ih tada primio rekao sve je to u redu ali čekajte novi proračun zato nisu osigurana sredstva, odnosno nije tako posložen proračun. tako vam stoji u članku 2. Članak 2. koji je nama Vlada poslala i što je premijerka potpisala nije na tragu onoga što je bilo dogovoreno i što je uslijedilo 22. 9. sindikati su uputili premijerki pismo i to pismo je očito rezultiralo time da onda se našao modus kako da se ipak ispravi ono što je bilo dogovoreno, tj. Evo amandman je napisao napisao i izglasan je amandman vjerujem da ćemo ga svi ovdje aklamacijom i prihvatiti onako kako su sindikati dogovorili. Također je sporno ako nema dogovora da onda osnovicu određuje osnovicu određuje Vlada, na to sindikati nikada nisu pristali. Prema tome, onda samo u obrazloženju ovog Zakona gdje se veliča uvijek taj sporazum i naglašava kako je dobar jedan dijalog ali jednako tako pozitivni rezultati koji proizlaze iz takvog dijaloga moraju onda biti adekvatni dakle, takvo obrazloženje mora onda naći opravdanje u prijedlogu u prijedlogu zakona onda kasnije u Zakonu jer ovako u jednoj izvjesnoj diskrepanciji je za sada u našem Prijedlogu zakona. Ali vjerujem da će samim glasovanjem tog amandmana biti stvar popravljena. Međutim kada se govori o plaćama radnika, sada konkretno, u ovom konkretnom slučaju o osnovici plaća u javnim službama i općenito o plaćama o različitim plaćama, o službeničkim plaćama, ne smijemo propustiti nikada reći nešto što ponovno se događa u Hrvatskoj da imamo pošast neisplaćenih plaća. Kao što imamo ovaj slučaj Rade Buljubašića koji nije radio, a dobio je plaću. Imamo pošast situacije da radnici rade i da ne dobivaju plaću. Takva pošast vladala je '90-ih godina. Sama najava 2002. kada se radila ona velebna novela kaznenog zakona o kojoj smo imali i gospodarske inkriminacije i produljenje zastare rokova za 30, 40 godina, jer tu je temelj svega, sve korupcije, u gospodarskom kriminalitetu, a ne u onim dodatnim dodatnim tim inkriminacijama, ali koje onda i osiromašuju radnika zato je i to povezano. Tu smo imali i neisplatu plaća kao kazneno djelo. Dakle, poslodavci su dobro osluškivali što se događa u našem zakonu, u našoj zakonodavnoj aktivnosti i već sama najava da će poslodavac koji nije isplatio neopravdano plaću radniku otići u zatvor. Drastično ako malo pratimo statistiku vidjet ćete po grafikonu kako se drastično smanjio broj onih poslodavaca koji nisu isplaćivali plaću. Nema od nas ovdje, ja mislim niti jednog čovjeka, ne ovdje nego bilo gdje, zdrave pameti koji neće reći da je neisplata plaće radniku kriminal prve vrste, prevara, pljačka, krađa, što god hoćete. I to mora imati svoju adekvatnu sankciju. To su opasna društvena ponašanja. To nije neko sporadično ponašanje, čak i u svijetu gdje je nemoguće da poslodavac ne isplati plaće radniku. Možda bude eventualno sporno kolika je ona za jedno određeno razdoblje. To kod nas, pogotovo u ovim kriznim vremenima, oni koji love u mutnom ponovno dolaze na svoje. Zato je klub SDP-a ponovno zanovio stvar, po treći put predlaže Vladi, to je jedna hitna i to je prije svega i kad nema recesije, kad sve cvjeta, to je temelj pravde u društvu, da se zarađeno plati. Jer ako nema toga, ako je moguće to izigrati onda je sve moguće. To dovodi do katastrofalne erozije i poslovnog i građanskog morala najšire vrste, ali Vlada nama šalje mišljenje. Evo dozvolite da vam pročitam. Često mijenjanje kaznenog zakona pa i u ovom smislu dovelo bi do pravne nesigurnosti. Ma čije molim vas pravne nesigurnosti? Lopova i kriminalaca koji na grbači onih koji su pošteno zaradili svoj kruh neće da im isplate. Ja vjerujem da je evo to ipak bila mala administrativna greška, da će se to što prije ispraviti. Na kraju krajeva to bi rasteretilo i državu i njezine fondove, pogotovo one socijalne da zaista pripadaju onima kojima to treba. Ne znam koga država štiti. Ja mislim da možda je tu bio još uvijek jedan krivi telefon, gluhi telefon, možda su tu nekakvo bilo odmjeravanje snaga hoćemo li vam popustiti? Neka to bude Vladin prijedlog,

Poštovani potpredsjedniče, tajniče, kolege zastupnici pa ja bi se većim dijelom rasprave kolegice Antičević-Marinović u potpunosti složio, no što se tiče ovog predloženo Zakona o izmjenama Zakona o osnovici plaće da će se ta osnovica plaće u javnim službama određivati na način da će u principu primarno se postizat pregovori kojim će se kasnije to utvrditi u kolektivnim ugovorima mislim da je svima nama prihvatljivo i da ovdje nitko, nijedan zastupnik nema ništa protiv da ne podrži ovakve predložene izmjene. No, moram jednu stvar naglasiti i podsjetiti da je Vlada Republike Hrvatske donijela ovu odluku koju sada mijenja normalno 27. ožujka 2009. godine da se osnovica plaće za cca 180 tisuća zaposlenih u javnim službama, znači 180 tisuća službenika, utvrđuje posebnom odlukom u jednom trenutku kada su stvarno, kada je Vlada bila pritisnuta pa i još uvijek mislim da je, nepovoljnim gospodarskim kretanjima. Ali moramo naglasiti jednu bitnu činjenicu ovdje da ipak Vlada je donijela takvu odluku i takav sporazum u dogovoru sa Sindikatima javnih službi. Znači nikako nije donijela takvu odluku bez njih, nije raskinula kolektivni ugovor, znači temeljni kolektivni ugovor, nego je u dogovoru sa socijalnim partnerima pronašla rješenje kako sačuvati radna mjesta javnih službenika i kako sačuvati isplatu plaće tim ljudima koji rade danas u javnim službama, što je po meni za svaku pohvalu. I upravo ovo, ove izmjene, mislim da je to u redu rekla kolegica Antičević, su na tragu dogovora jer tad je i postignut dogovor sa sindikatima da u trenutku kada će to okolnosti biti takve da se može da se vrati na znači početnu poziciju, da se osnovica plaće za javne službe i dalje utvrđuje primarno, pregovorima socijalnih partnera i utvrđuje kolektivnim ugovorom i Vlada je to ispunila. I to je to obećanje koje je ispunila prema prema sindikatima i socijalnim partnerima i na taj način mislim da je poslala jasnu poruku i ostalim socijalnim partnerima da će prije svega uvažavati socijalni dijalog i uvažavati ono što će postići socijalnim dijalogom, odnosno socijalnim partnerstvom. Što se tiče ovog amandmana mislim da ne treba od toga praviti veliku nauku. Mislim da je logično da se pregovori za znači za osnovicu plaće javnih službi vode do faktički donošenja državnog proračuna jer on je ipak nešto poslije nego što se donose smjernice ekonomske i fiskalne politike u tekućoj godini. I zbog toga je Odbor za rad i socijalno partnerstvo, na moj prijedlog, to prihvatio i evo ga meni je drago da i predlagatelj je isto tako pokazao puno razumijevanje i prihvatio ovaj amandman. Što se tiče donošenja ovih izmjena zakona, u tom smislu Zakonom o osnovici plaće u javnim službama nema više razloga niti uvjetovati vremensko ograničenje važenja vrijednosti osnovice plaće. To je bilo ovim sporazumom, znači to nema razloga više ograničavati vrijeme važenja osnovice plaće pa i logično je upravo iz tog razloga što će socijalni partneri ubuduće pregovarati i pregovorima utvrđivati osnovnu plaću i normalno vrijeme na koje će se ona primjenjivati i vrijeme od kada će se primjenjivati. To će sve biti propisano samim kolektivnim ugovorom. Znači i ta odrednica iz ovog sporazuma koji je bio ranije sklopljen sa sindikatima, kažem na jednoj partnerskoj razini Vlade i Sindikata javnih službi, ima svoju logiku. Tako da ja ne vidim uopće razloga za neke velike rasprave i ne vidim razloga da bilo koji zastupnik u ovom Saboru ne bi podržao ovaj prijedlog izmjene Zakona o osnovici plaće za javne službe. Hvala lijepo.

o osnovici plaće u javnim službama, još jednom pokazujemo da ova Vlada Republike Hrvatske dakako spremna na socijalni dijalog sa svim partnerima i da upravo ono što se govori da tako Vlada postupi i ispunjava sve svoje obaveze prema onome što je dogovoreno. Mislim da je to najveća pozitiva u ovom da smo uvažili i sindikate i poslodavce na taj način, a jasno i kompletno hrvatsko građanstvo koje radi u javnim i državnim službama. Kada govorimo o sredstvima za 2010. godinu, jasno s ovim amandmanom koji smo prihvatili mogućnost pregovaranja, dogovaranja sigurno se produžuje tamo do 11.,12. mjeseca, odnosno do donošenja državnog državnog proračuna. Pa još jednom, ja se zahvaljujem na potpori ovom zakonu koji je produkt dijaloga socijalnih partnera. Hvala vam lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu.